По него е постъпил Доклад от Комисията по икономическа политика и туризъм. Има ли член на Комисията, който да ни запознае с Доклада

На свое редовно заседание, проведено на 24 април 2019 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламенти

Регламентът цели преодоляване на търговски практики, които необосновано дискриминират на географски принцип клиентите и потребителите в рамките на европейския пазар. Така ще се гарантира, че всички клиенти от Европейския съюз ще имат същия достъп до оферти, цени и условия на продажби както гражданите и местните лица на държавата членка, в която е установен търговецът. Предвижда се създаване на раздел „Защита от дискриминация“, където са разписани основните текстове, свързани с обща забрана за дискриминация на получателите на услуги по причини, свързани с тяхното гражданство, местопребиваване или място на установяване и забрана за блокиране на географски принцип в нарушение на Регламент (ЕС) 2018/302. Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите и Единното звено за контакт са определени за органи, които ще оказват практическо съдействие и помощ на получателите на стоки и услуги във връзка с общата информация, необходима за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/302. Законопроектът урежда и последиците от неизпълнението на задълженията по Регламента, като се предвижда всички засегнати лица, които са обект на дискриминация, да имат право на съдебна защита по общия ред, предвиден в Гражданския процесуален кодекс,

Закона за защита на потребителите. Със Заключителните разпоредби се правят изменения в Закона за защита на потребителите, които предвиждат Комисията за защита на потребителите да осъществява контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/302 в случаите, когато клиентът е потребител по смисъла на чл. 2, т. 12 от Регламента. Определен е размерът на глобите и имуществените санкции при неизпълнение на задълженията от страна на търговците, включително при извършването на повторно нарушение. Предложените със Законопроекта изменения и допълнения няма да доведат до допълнителни разходи за държавния бюджет. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 11 народни представители, без „против“ и „въздържали се“. Въз основа на гореизложеното, Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 902-01-18, внесен от Министерския съвет на 8 април 2019 г.“

Изслушахме Доклада на Комисията по икономическа политика и туризъм. Няма постъпили доклади от други комисии. Ще има ли представяне на Законопроекта от името на вносителя? Той е внесен от Министерския съвет, има такава възможност по правилата. Не виждам заявка. Откривам разискванията Откривам разискванията по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, № 902-01-18, внесен от Министерския съвет. Има ли желаещи за изказвания? Не виждам заявки от залата, няма записани народни представители за изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на Законопроекта.

Уважаеми народни представители, ще Ви запозная със съобщенията за парламентарния контрол, който ще се проведе в утрешното заседание на 10 май 2019 Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на два въпроса от народните представители Христо Гаджев; и Пламен Манушев. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на един въпрос от народния представител Сергей Кичиков. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще отговори на един въпрос от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева. 4. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Димитър Бойчев; Станислав Станилов; Емил Тончев; и Александър Мацурев. 5. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на четири въпроса от народните представители Даниела Димитрова – два въпроса; Александър Мацурев; и Петър Христов Петров. На основание чл. 96, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на два въпроса от народния представител Александър Мацурев към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Поради използване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Поради предварително поет ангажимент заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. С това изчерпахме Програмата за днешния ден. Работата на парламента продължава утре, 10 май 2019 г., петък, от 9,00 ч. Закривам заседанието.